Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku: - Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. godinu. Izvješće je temeljem članka 129. i 139. Zakona o mirovinskom osiguranju dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranju. Raspravu je proveo Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavina će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče i potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici ovoga Visokog doma. Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za izvještajnu 2006. godinu na prvi pogled gotovo da je identično izvješću o radu i poslovanju Zavoda za prethodnu godinu. Međutim o kojem je ovaj Visoki dom i raspravljao i odlučivao na 22. sjednici 20. listopada 2006. godine. Međutim to je samo tako na prvi pogled. Naime ovo izvješće koje je na vašim klupama kad je u pitanju rad i poslovanje Zavoda sadrži nedvojbeno kvalitetan pomak u svim segmentima poslovanja u davanju usluga Zavoda osiguranicima i korisnicima. Tu mislim praktički od prijave na osiguranje pa do pravomoćnog rješenja o ostvarivanju prava. Primjerice u sklopu «Hitro HR-a» izvršen je iznimno važan projekt «E mirovinsko» te je zavod uveo E prijavu čime je dosadašnji klasični način podnošenja prijave na mirovinsko osiguranje dopunjeno mogućnošću podnošenja prijave elektroničkim putem. Pored ovoga bez sad daljnjeg navođenja i nabrajanja projekata jer su u izvješću detaljno nabrojeni usvojen je cijeli niz projekata koji znatno u svojoj ukupnosti poboljšavaju kvalitetu usluga koje Zavod daje korisnicima usluga. Sve je to učinjeno radi realizacije glavnog cilja zbog kojeg je zavod, zbog kojeg se zavod kao ustanova preustrojava a taj je da ostvarivanje prava utvrđenih zakonom budu pravno utemeljeni i ostvareni u što kraćem roku. Od kada postoji zavod kao institucija smatramo da nije bilo intenzivnije i plodonosnije razdoblje kako redovite tako i izvanrednih poslova. Odnosno nije se intenzivnije i plodonosnije radilo kako redovite tako i izvanredne poslove. Pri tome valja naglasiti da je, da su redoviti izvanredni poslovi Zavoda obavljeni kvalitetno i u roku. Što se tiče stanja sustava mirovinskog osiguranja, međugeneracijske solidarnosti on, sustav mirovinskog osiguranja čini pravni okvir koji uređuje način ostvarivanja, način osiguranja rizika i to rizika starosti, invalidnosti i smrti kao i institucionalno uređenje provedbe mirovinskog osiguranja. Nedvojbeno je da važnost mirovinskog sustava se ogleda u gospodarskom, socijalnom i političkom životu Republike Hrvatske i da se ogleda u broju osiguranika koji plaćaju ove doprinose za mirovinsko osiguranje, u broju korisnika mirovine i članova njihovih obitelji koji žive od mirovine kao i u visini izdataka za mirovinsko osiguranje i njihovom udjelu u bruto domaćem proizvodu. Neki karakteristični pokazatelji stanja u mirovinskom sustavu o kojima ćemo govoriti u nastavku kao što su udjel u svakom slučaju izdataka, bolje rečeno troškova za mirovinsko osiguranje u bruto domaćem proizvodu. Zatim omjer broja osiguranika i korisnika mirovine. Priljev novih korisnika mirovine i razne mirovine u odnosu na plaću. Što se tiče konkretno pokazatelja i brojki u Zavodu je na 31. prosinca 2006. godine bilo evidentirano milijun

Možemo zaključiti nakon dugogodišnjeg kontinuiranog pogoršanja pokazuje se makar minimalno poboljšanje tog omjera značajnog za stanje održivosti sustava mirovinskog osiguranja, međugeneracijske solidarnosti. Kad bi se vratili nekoliko godina unazad možemo zaključiti da je najniži omjer bio u 2001., 2002. i 2003. godini gdje smo negdje imali imali 1:1,36 pa se to povećavalo u 2004. godini na 1,37. U prošloj godini je to bilo odnosno u izvještajnom razdoblju 2005. 1, 1,39 dok u ovoj godini je kao što sam napomenuo to se popelo i daje omjer 1:1,40. I u 2006. godini što se tiče ukupnih rashoda mirovinskog osiguranja oni su rasli sporije od rasta bruto domaćeg proizvoda u Republici Hrvatskoj i udjel izdataka osiguranja u BDP-u u 2006. godini je iznosio 11,54% što u odnosu na prethodne godine znači daljnji pad. Primjerice nekoliko godina unatrag od 2003. godine kad je iznosio 12,44 pa u 2004. 12,22 do 2005. godine 11,80. U ovoj godini je taj iznos ponavljam 11,54 godine i to ukazuje na određeno također financijsko stabiliziranje mirovinskog sustava. Prosječna mirovina za mjesec prosinac u 2006. godini iznosila je tisuću i 903 kune i 99 lipa što je za nešto više od 3%, 3,02 % više nego u prethodnoj godini. A udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći iznosio je 40,21%. Prosječna mirovina koja je ostvarena za rad u punom radnom vremenu, koja se u Europskoj uniji smatra parametrom razine mirovine u Republici Hrvatskoj iznosi 63%. I s tim možemo biti zadovoljni jer je to približno razini mirovina u nekim članicama Europske unije primjerice u Belgiji 67%, Finska 62, Njemačka 63, Slovačka 63 što se tiče ukupnog prihoda mirovinskog osiguranja u 2006. godini on je iznosio 28,965 milijuna, 28 milijardi 965 milijuna kuna. A ukupni rashodi za mirovinsko osiguranje u toj godini su iznosili 28 milijardi 918 kuna. Naravno ovdje su uključena sredstva za hrvatske branitelje i članova njihove i članove njihovih obitelji iz Domovinskog rata. gotovo 98% odnosi se na isplatu, isplate korisnicima. A ostali rashodi su rashodi poslovanja stručne službe, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine i obvezno osiguranje posebnih kategorija osiguranika drugi stup. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti Zavod provodi i ostvarivanje prava na doplatak za djecu i u prosincu 2006. u Zavodu je bilo 221 tisuća 288 obitelji korisnika doplatka za 416 tisuća 177 djece. Prosječna svota doplatka je iznosila 275 kuna i 45 lipa po djetetu što je za 1,5% 1,5% više nego u prethodnoj godini, a za financiranje doplatka za djecu u 2006. godini utrošeno je ukupno milijardu i 350 Kad se razmatra stanje mirovinskog sustava nedvojbeno je da se ne mogu zaobići ova dva zakona koji su istina doneseni u ovoj godini, ali kojima se pridonijelo njegovoj daljnjoj stabilizaciji i kojima će se osobito poboljšati materijalni položaj korisnika mirovine. To su naravno Zakon o dodatku na mirovinu ostvarenu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovinama ostvarenim prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Prvim zakonom, znači Zakonom o dodatku, već od prvog mjeseca od ovoga mjeseca, mirovine ostvarene od 99. godine će se povećati u rasponu od 4 do 24,9% u 2007. godini. U 2008. za daljnjih 25,9% a u 2009. za 26,4% i u 2010. i u narednim godinama za 27%. Tu bi napomenuo samo da ovim dodatkom će se povećati značajne razine mirovine ostvarenih po općim propisima i ublažiti, a u nekim slučajevima i eliminirati negativni učinci produženja razdoblja za izračun mirovine. To će biti od posebne važnosti ne samo za korisnike koji su u mirovinu odlazili posljednjih godina nego osobito i za one koji će odlaziti u mirovinu u narednim godinama. Još samo nekoliko riječi o zakonu, odnosno izmjenama i dopunama ZOMO-a. Od 1. siječnja 2008. doći će do daljnjeg znači povećanja opsega i razine prava koja se ostvaruju primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju i samo kratko, tako će se primjerice starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine umjesto dosadašnjih 0,34 0,34 po mjesec ranijeg odlaska u mirovinu ubuduće smanjivati za 0,15 po mjesecu što znači, što u slučaju ostvarivanja te mirovine 5 godina prije znači ukupno smanjenje od 9% umjesto dosadašnjih 20,4%. Najniže mirovine određivati će se za svaku godinu navršenog mirovinskog staža u nesmanjenoj svoti od navršene 31 godine, a ne kao do sada u smanjenoj svoti. I invalidske mirovine ostvarene na temelju profesionalne nesposobnosti za rad koje će se isplaćivati za vrijeme zaposlenja njihovih korisnika, primjenom mirovinskog faktora povećat će se negdje u rasponu, ovisno o kojoj kategoriji se radi, za 33, odnosno 50%. Ovom zakonskom mjerom biti će obuhvaćeni i korisnici koji su prvo na mirovinu ostvarili od 1.1.99. i njima će se po službenoj dužnosti preračunati od početka mirovine, od početka iduće godine. usporedo s novim i poboljšanim izračunom ovih mirovina ponovno odrediti dodatak na mirovinu u ovim slučajevima. Što se tiče rada stručne službe zavoda, za uvod bi rekao da zavod, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je javna ustanova s javnim ovlastima u rješavanju o pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja osnovan Zakonom o mirovinskom osiguranju i Zakonom o mirovinskom osiguranju je uređeno obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti i tu mislimo naravno na 1. stup trodijelnog mirovinskog sustava. Mislim da nema potrebe navoditi ostale dijelove sustava, 2. i 3. stup. Što se tiče obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske ili međugeneracijske solidarnosti obavezno se osiguravaju pravo na starosnu, privremenu starosnu, invalidsku, obiteljsku mirovinu, najnižu osnovnu, profesionalnu rehabilitaciju, naknada zbog tjelesnog oštećenja, naknada putnih troškova u svezi ostvarivanja prava, a sve to skupa čini osnovnu djelatnost zavoda. U sklopu provedbe mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti u 2006. godini u zavodu je bilo na rješavanju blizu 600 tisuća zahtjeva, točnije 591 tisuća 421 zahtjev o pravima iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu od kojih je riješeno 521 tisuća 014 zahtjeva ili 88,10% što je poboljšanje u odnosu na 2005. godinu kada je od približno istog broja zahtjeva bilo riješeno 86,4%. Pri tome valja istaknuti da je broj zahtjeva koji je riješen u roku dva mjeseca povećan za 3,01% 3,01% postotnih bodova u odnosu prema prethodnoj godini što znači nastavak pozitivnog trenda u nekoliko posljednjih godina i također je važno napomenuti da je smanjen i broj neriješenih zahtjeva početkom izvještajnog razdoblja za nešto više od 10%, 10,36% pa je tako u 2005. godini bilo preneseno 88 tisuća i 638 neriješenih predmeta iz ranije godine, a u 2006. godini je bilo preneseno manje, 80 tisuća 317 neriješenih zahtjeva iz 2005. godine. Osobit pomak u rješavanju zahtjeva učinjen je u provedbi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju te su riješena 45 tisuća 244 zahtjeva ili 67,05% što je za 7,03% postotna poena ili postotna boda više nego u 2005. godini. U zavodu se osim redovitih poslova obavljali naravno i veliki broj ili niz izvanrednih poslova koji su dani u mjerodavnost na temelju, zavodu na temelju zakona temelju zakona Republike Hrvatske. Ovdje treba prije svega istaknuti one najvažnije, a to je svakako provođenje odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 98. godine. I samo nekoliko osnovnih podataka. Da je pravo na obeštećenje ostvarilo gotovo 430 tisuća, točnije 426 tisuća 309 korisnika, a izračunata svota obeštećenja je iznosila početna svota 11,5 milijardi, 11.458 na što treba dodati obeštećenje na ime kamata u iznosu od 2,3 milijarde. Isplata obeštećenja odvijala se po dva modela, po poznatom modelu a) i modelu b). Po modelu a) isplata tijekom prve godine, prve dvije godine trajanja fonda se isplaćivala isplate fonda u iznosu obeštećenja, naravno zaboravio sam uvećan za kamate se umanjivao za 50% i isplaćivao se, odnosno isplaćuje se u 4 rate. Do sada su isplaćene tri rate obeštećenja po ovom modelu u ukupnom iznosu od 3,6 600 milijardi kuna. Model b), radi se o isplati tijekom 8 godina od kojih su prve dvije godine poček i isplaćuje se cijela svota pripadajućeg obeštećenja uvećana za kamate, razdijeljena na 6-godišnje 6-godišnje obroke i prva rata po ovom modelu biti će isplaćena u ovoj godini u prosincu 2007. godine. Prema podacima raspoloživim više od 70% korisnika mirovine odlučilo se za kraću inačicu isplate uz smanjenje svote obeštećenja. Napomenuo bih dalje provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. To je poznato obeštećenje korisnika obiteljskih i najviših mirovina. Pravo na obeštećenje ostvarilo je

19,9752%. Isplata se vrši po istim modelima kao što sam naveo, kao korisnicima koji su ostvarili pravo na obeštećenje po Zakonu o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja '98. i prva rata po ovom modelu isplaćena je u 6. mjesecu ove godine u iznosu od nešto više od 125 milijuna. Isto tako bih istakao da je Zavod također radio provedbu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Radilo se o isplati razlika do prevedene mirovine, to je tzv. dug hrvatskim braniteljima prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz 2001. i 2002. godine i radilo se o ukupnom iznosu od 516 milijuna kuna. Prema tim zakonima, točnije prema zakonu iz 2001. godine dug je za 2001. godinu isplaćen u 2006. godini u iznosu od 159 milijuna kuna, dug za 2003. i 2004. godinu isplaćen je u 2007. godini u iznosu od 207 milijuna kuna i prema zakonu iz 2005. dug za 2005. godinu u iznosu od 150 milijuna kuna bit će isplaćen, odnosno u tijeku je isplata, bolje rečeno isplata je pri kraju, ova je gotovo već završena prije redovite isplate mirovina u ovom mjesecu, za protekli mjesec naravno. Još bih napomenuo da je Zavod imao još jedan izuzetno važan izvanredan posao, a to je isplata božićnice korisnicima mirovine u 2006. godini svota božićnice je iznosila od 100 do 350 kuna ovisno o visini primanja u isplati, a za korisnike mirovine ostvarenih prema ostvarenih u republikama bivše SFRJ kojima se mirovina isplaćivala u Republiku Hrvatsku isplaćena je božićnica u iznosu od 200 kuna bez obzira na visinu mirovine koju primaju. Za isplatu božićnice su osigurana sredstva u iznosu od 165 milijuna, isplaćene su iz dobiti kapitalnoga fonda d.d. ostvarena prethodnih godina, a ukupno je za božićnicu isplaćeno 157 milijuna kuna. Modernizacija Zavoda kao jedno važno poglavlje u radu i poslovanju Zavoda u svakom slučaju, ako ćemo na neki način reći formalno započela je u lipnju 2005. godine kad je Vlada Republike Hrvatske prihvatila studiju o osnove preustroja Zavoda čime je započet jedan opsežan rad na modernizaciji Zavoda. Cilj preustroja je bila preobrazba Zavoda u modernu jednu ustanovu za provedbu mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti, podizanja razine kvalitete usluge koju Zavod pruža svojim korisnicima, skraćivanje trajanja postupka za ostvarivanje prava kao iz mirovinskog osiguranja te naravno smanjenje troškova poslovanja. Radi preustroja Zavoda na načelima procesno orijentirane organizacije u 2006. godini započeti su sljedeći projekti: poboljšanje poslovnih procesa, reorganizacija kadrovske politike, erp rješenja, elektronički sustav upravljanja dokumentima i izgradnja računalno komunikacijske infrastrukture, pored aktivnosti koje su se odvijale unutar projekta i naravno i uz zajam Svjetske banke Zavod je u 2006. godini samostalno koristeći s raspoloživim ljudskim potencijalima i materijalnotehničkim resursima nastavio započeti proces modernizacije i unapređenje poslovanja izradom projekta upravljanja ljudskim potencijalima te nizom ostalih aktivnosti od kojih najznačajnije je provedba mjera za skraćivanje trajanja postupka, rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja, zatim modernizacija poslovanja arhiviranja uz kontinuirano obavljanje poslova izlučivanja registraturnog gradiva, primjerice izlučeno je gradivo iz približno 500 tisuća mirovinskih spisa i mikrofilmirano blizu 2 milijuna dokumenata. Zatim bi spomenuo rad na uspostavi dugoročne dokumentacijske politike i uvođenje elektroničkog poslovanja, projekt poznat pod poznat pod e-mirovinsko u sklopu projekta e-Hrvatska. Radi se naravno o e-prijavi na osiguranje. Kratko o portfelju Zavoda. Naravno zakonski temelj za zakonski temelj za upravljanje i gospodarenje portfeljem Zavoda ostaje isti od 2000. godine i podaci o stanju su detaljni u izvješću. Što se tiče portfelja, dijela portfelja kojim upravlja Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo mogu napomenuti da je to društvo u vlasništvu, stopostotnom vlasništvu tvrtke, u stopostotnom vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i da osnovni prihod čini naknada naravno HMID-a za upravljanje kapitalno fondom koje iznosi 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. U 2006. godini HMID je ostvario neto dobit u iznosu od 22 milijuna, nešto više od 22 milijuna kuna, a u 2006. godini kapitalni fond je ostvario realiziranu dobit u iznosu od 70 milijuna 633 tisuće a nerealizirana dobit od početka poslovanja fonda do 31. prosinca 2006. iznosi milijardu U 2006. godini ostvaren je najveći rast vrijednosti imovine fonda od njegovoga osnutka 51% što je posljedica povećanog interesa inozemnih domaćih ulagača za hrvatskim dionicama i posljedično rasta njihovih cijena. Vrijednost imovine na 31. prosinca 2006. godine iznosila je milijardu i 320, govorim 31. prosinca 2005. milijardu i 328 milijuna da bi godinu dana kasnije i 846 milijuna kuna, s time da je ta vrijednost umanjena za isplaćenu dividendu iz dobiti ostvarenih prethodnih godina, o tom smo već govorili, naravno radi se o božićnici. Zaključno bih naveo da unatoč tome što je Zavod u izvještajnom razdoblju obavio zaista ogroman broj redovnih, izvanrednih poslova za napomenuti da je sve obavljeno na najbolji mogući način što je i potvrđeno nalazom Državnog ureda za reviziju koji je bezuvjetan i to po drugi put za redom u povijesti Zavoda. na to mi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje smo svjesni važnosti uloge i zadaće koju mirovinski sustav ima u hrvatskom društvu, naravno i njegovog socijalnog i gospodarskog značaja i sve svoje znanje i vještine i sposobnosti usmjerit ćemo ubuduće u pravcu izvršavanja naših zadaća na zakonit i profesionalan način, a vodeći računa i o racionalnom upravljanju sredstvima u skladu sa svrhom za koju je zavod i osnovan. Ja zbog svega toga osjećam i dužnost i potrebu da se zahvalim svojim suradnicima od pomoćnika ravnatelja do svih zaposlenika na njihovome predanom, požrtvovanom i stručnom radu koji je doprinio ovakvim rezultatima zavoda. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za zdravstvo? Uvaženi zastupnik Bačić. Izvolite! Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani članovi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje! Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 82. sjednici odbora održanoj 27. rujna raspravio je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. godinu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje aktom od 20. srpnja ove godine. Odbor je izvješće raspravio kao matično radno tijelo sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Iz dostavljenog izvješća koje je po mišljenju članova odbora kvalitetno i profesionalno sačinjeno vidljiva je ukupna slika poslovanja zavoda za izvještajno razdoblje. Razvidno je da se trend pozitivnog poslovanja zavoda i dalje nastavlja. Važno je napomenuti da je već dvije godine zaredom nalaz državne revizije potpuno besprijekoran. Razvidno je da se trend pozitivnog poslovanja dakle, nastavlja. Preustroj i modernizacija zavoda koji su u tijeku uz informatičku podršku i uvođenje digitalnih dokumenata doprinose podizanju razine i kvalitete usluga koje zavod pruža korisnicima čime postupno postaje i javni servis građana. U postupcima ostvarivanja mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti nastavljen je prošlogodišnji trend porasta broja osiguranika odnosno poboljšan je odnos između broja korisnika mirovina i broja osiguranika u omjeru 1:1,40 što ukazuje na stabilnost prvog stupnja mirovinskog sustava, istaknuto je u raspravi. Tijekom rasprave članovi odbora podržali su način prikazivanja podataka i tabela u ovom izvješću, a koji se razlikuju od dosadašnjih pristupa. Izraženo je i mišljenje da bi trebalo odvojeno prikazati mirovine koje se isplaćuju primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u slučaju kada se radi o međusobnom odnosu visine mirovine i prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Nakon kraće rasprave članovi odbora su većinom glasova uz jedan suzdržan odlučili podržati i predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. godinu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba HSU-a uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ravnatelju sa suradnicima, kolegice i kolege! Neću biti dug, ali se moram osvrnuti radi svega onoga što je Hrvatska stranka umirovljenika radila vezano uz aktivnosti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Nekako osjećam i dužnost osvrnuti se na sve njihove aktivnosti. Dakle, sjećam se prošlogodišnje rasprave koja je bila vrlo burna u ovom Saboru gdje su neke naše kolegice odnosno kolege cijelo vrijeme govorile da je ovo izvješće jednako kao ono predlani, pa da je to sve copy, paste tehnologija. dajem ovim izvješćima jednu visoku razinu pažnje i neke stvari pogledam i moram vam reći da su ova izvješća sva vrlo različita. Iz godine u godinu rješavaju se različiti problemi, rješavaju se i drukčiji pokazatelji. Unose se novi pokazatelji da bi slika o stanju u sustavu bila bolja. U svakom slučaju mislim da je napredak u ovim izvješćima zamjetan iz godine u godinu i činjenica je da se uvažavaju zastupničke primjedbe koje su izrečene na ovakvim raspravama u Hrvatskom saboru. Ono što je karakteristika ovogodišnjeg izvješća je da on govori puno više odnosno svjedoči o puno više aktivnosti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u 2006. godini u odnosu na neke druge godine. I prema vašem izvješću te su više-manje aktivnosti na zadovoljstvo i osiguranika odnosno korisnika mirovina riješene. Ako i nešto kažem kritički vezano uz ovo izvješće onda znajte da je to zbog želje da ovaj subjekt sa javnim ovlastima bude što kvalitetniji i što više po mjeri građana Hrvatske dakako osiguranika i korisnika mirovine. Ono što ovako sa strane gledano mislim da treba u ovom Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje hitno učiniti, to je jedan izuzetni financijski napor u smislu financiranja jedne dobre, dobre dobre informatizacije sustava. I mislim da hrvatska Vlada mora predvidjeti sredstva za tako nešto, jer je to kompliciran sustav od kojeg se traži da bude iznimno brz u izdavanju rješenja prema građanima. I mislim da ako budem u prilici, ako to Vlada ne predvidi da ću intervenirati amandmanima da se to učini. Drugo što mislim da u tom sustavu treba učiniti je svojevrsna decentralizacija sustava odnosno mogli bi bolje reći preciznije alokacija dijela usluga iz samog organizacionog kostura Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. pouzdano znam da je u nekim aktivnostima bilo govora ovih dana i upravo nije baš sretna okolnost da zakon, da ovaj Sabor završava sa zasjedanjem, jer smo mogli možda nešto i zakonski u tom smislu urediti, ali nam to ostaje trajna obaveza. Ono što bih rekao da nedostaje u ovom izvješću, odnosno barem što se tiče, mi u Hrvatskoj stranci umirovljenika nismo u potpunosti zadovoljni je ocjena stanja sustava. ovoj ocjeni koju vi iznosite nema se što prigovoriti. Međutim, nama nedostaju neki drugi parametri, a to je koliko je naših mirovina zaista pokriveno doprinosima. Dakle drugo, koliko mi na tržištu rada imamo izbjegavanja plaćanja doprinosa odnosno koliko nam je uzrok ovakvom stanju nepokrivanja mirovinskih rashoda doprinosima, niska razina službenih plaća odnosno plaćanje ispod stola. Nadalje, nedostaje mi ocjena za unapređenje odnosno prijedlozi za unapređenje stanja u sustavu odnosno da se ocijene uzroci da li su stvarni razlozi pada prosječne mirovine u odnosu na prosječnu plaću samo u povećanju obračunskog razdoblja novih umirovljenika i povećanja broja povećanja broja umirovljenika ili pak je to famozna formula koja sama po sebi generira zaostajanje prosječnih mirovina u prosječnoj plaći negdje na razini oko 1% godišnje. Prema tome, to bih volio. Međutim, ja znam ograničenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ali konstatiram da nam to fali. Dalje, jedna ocjena zašto imamo veliki broj invalidskih mirovina. u ocjeni stanja bi svakako trebalo stajati da mirovinski sustav nije jedan vertikalni stup koji stoji sam za sebe. On je uzročno posljedično povezan i sa tržištem rada, dakle i sa Zavodom za zapošljavanje i sa drugim sustavima. Naime, jedna činjenica na koju skrećem pažnju. Mirovinski sustav je podloga i za socijalna davanja, određena socijalna davanja na razini općina i gradova umirovljenicima itd. Imamo jedan nedostatak a to je da u našem poreznom sustavu mirovina iz inozemstva ne tretira se dohotkom. Ona može ne tretirati. Ali ona ali se mora odnosno morala bi se prijaviti jer na tu razinu mirovina kasnije se apliciraju druga socijalna prava i onda imamo krivu sliku, socijalnu sliku Hrvatske. Ono što mislim da bi morali svakako promijeniti je da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ima dvostruku upravu. Prvo, struka u mirovinskom sustavu mora biti odvojena od od političke uprave, dakle od onoga sudionici na tržištu rada a to su dakle sindikati, poslodavci i država kao mirovinsku politiku. Struka bi uvijek morala imati svoje pravo veta ili završnu riječ to može ili to ne može proći. Naravno, ono za što bih se zalagao bez obzira na velike i dobre promjene u zadnjih dvije, tri godine što ja pratim je još veća javnost rada. Promjene su uočljive, zavod je zaista postigao kvalitetne pomake u i javnosti rada, dakle i kroz svoje publikacije, i kroz svoje web stranice i kroz svoje biltene. Zaista koga taj sektor interesira može se vrlo kvalitetno informirati i vrlo su dostupni. Međutim, javnosti i rada nikad dovoljno jer je ovo oblast koja je u žiži interesa gotovo milijun i pol građana Hrvatske. Ono što bih htio reći i ukazati na moguću na neki način ne vašom krivicom da se razumijemo obmanu je slijedeće. Slika broj 13 "Udjel ukupnih mirovinskih izdataka u bruto društvenom proizvodu". Ja skrećem pažnju da smo poprilično nekonzistentni u tumačenju statističkih podataka jer ako gledate mi moramo se prvo dogovoriti da li je obeštećenje mirovinski izdatak ili nije, jer 2001., 2002., 2003., 2000. do 2004. obeštećenje kroz institute 100 kuna i 6% i kroz institut 0,5 do 20% je bio mirovinski izdatak. Međutim, 2006. to nije mirovinski izdatak i nema ga u učešću u bruto društvenom proizvodu. E sada, moramo se dogovoriti da li je to bio mirovinski izdatak 2001. i 2002. ili je to sada isto tako mirovinski izdatak jer forma je promijenjena ali suština suština nije promijenjena. 2004. mi smo promijenili formu tog obeštećenja da je on postao individualno pravo koje je postalo nasljedno pravo, međutim on spada u mirovinska prava. I kad bi se on pridodao ovim u 2006. godini izdaci vezani uz obeštećenja udio mirovinskih izdataka u bruto društvenom proizvodu bi bio značajnije veći. Ja samo ukazujem da moramo dobro razumjeti ove tabele, one su statistički ispravne, nema se što reći ali može i tu biti jedna zamka. Nadalje, nešto što bih otvorio danas kao problem i koristim priliku s obzirom da je kraj zasjedanja Sabora je i jedan problem s kojim sam se susreo u zadnjih mjesec dana i želim ga podijeliti s vama. Postoji određeni problem kod ostvarivanja prava na mirovinu naših građana koji su bili zaposleni kao građanska lica u bivšoj vojsci, bivšoj armiji. Naime, sa svih strana dolaze nam informacije da su se njihovi obrasci M4 koji govore doista o uplati doprinosa negdje izgubili. Ja to jednostavno ne mogu vjerovati jer u ovoj državi i njezinom pravnom predniku su postojale neke uzance da se ti obrasci M4 moraju čuvati na više mjesta. Nemoguće je da u institucijama na više mjesta gdje se čuvaju ovi obrasci da oni budu da oni potpuno nestanu na svim mjestima istovremeno. Jer ti ljudi trpe. Zašto trpe? Njima u obračun njihove mirovine ne ulazi taj staž koji je odrađen u pojedinim u pojedinim službama već se oni, njima se određuje mirovina na razini najniže mirovine bez obzira da li je netko radio kao čistač u bivšoj vojsci ili je netko radio kao viša medicinska sestra ili doktor. Pa imamo specijaliste, doktore koji danas sa 35 ili 40 godina staža imaju tisuću i 600 kuna. Ti se ljudi meni javljaju, ja moram da se učine pomaci da se ili vještačenjem ili nekim drugim metodama utvrdi stvarno stanje njihovih uplata doprinosa jer smatram da se to može jednom koordiniranom akcijom učiniti. Naime postaje, postoje i evidencije o njihovom radu, o njihovom bolovanju, postoje evidencije o plaćama. Dakle više evidencija bi se te stvari morale vrlo realno, vrlo realno odrediti. Takvih ljudi ima na desetke. Ja ne znam da li je to, da li je to isto tako praksa ili se to događa u drugim dijelovima Hrvatske ali ja znam da u Puli ima više desetaka takvih, takvih slučajeva i ja sam obavezan ovo pitanje otvoriti pred svima vama. Mi ne možemo reći da je nešto nestalo i zbog toga netko ima cijeli život dalje umanjenu mirovinu jer tu nema njegove, tu nema njegove krivice. Mi smo kao sustav dužni ili čuvati te dokumente, znati izračunati mirovinu ili pak na drugi način doći do, do stvarnog podatka. I na kraju želim reći da su naši stavovi vezano uz upravljanje imovinom u HMID-u i HMO istovjetni zavodovim međutim u onoj drugoj slobodnoj imovini koja je na upravljanju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje naši stavovi su bitno različiti. Mislim da je tu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao institucija sa javnim ovlastima i zavod osiguranika i umirovljenika bitno oštećen, dugoročno oštećen ali to je pitanje za jednu širu raspravu i jednu drugu političku utakmicu. Na kraju želim reći da sa zadovoljstvom svaki put analiziram ova izvješća jer su mi oni inspiracija, ali uvijek u pozitivnom smislu ka poboljšanju sustava. Koristim priliku da zahvalim svim ovim ljudima koji ovdje sjede na izvrsnoj suradnji tijekom mandata uz činjenicu da će Hrvatska stranka umirovljenika prihvatiti i podržati ovo izvješće o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Stjepan Kozina. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sa suradnicima, dame i gospodo zastupnici. Dozvolite mi da se uključim malo oko ove rasprave s obzirom da mene dosta to zanima. Prije svega ja bih odao priznanje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za protekle ove dvije godine i za ovu godinu s obzirom na obim poslova koji su oni dobili. Prije svega dobili su oko obeštećenja dosta veliki posao, a ovim novim Zakonom o, za nove umirovljenike dobit će još veći posao prije svega oko ove naknade. Isto tako od 1.1. trebat će nova rješenja dati po novom zakonu kojega smo mi i dobili. Ja moram reći da jako veliki broj upita dolazi u Mirovinski zavod. Ja govorim sa stajališta područne službe Varaždin i ispostava onih koje imaju oni gdje ljudi mogu u realnom vremenu dobiti sve podatke koji ih zanimaju i ja sam Mirovinskom fondu na tome zahvalan. Drugo, što se tiče samih mirovina. S time Mirovinski, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nema velikog utjecaja. On samo prikazuje ono što se stvarno dogodilo. Evo pa mi vidimo da je u 2006. godini prosječna mirovina iznosila hiljadu 903 kune 99 lipa ili je to za 3,02% više nego u prethodnoj godini. Ako mi uzmemo kolika je bila inflacija za tu godinu onda praktično ne vidimo povećanja mirovina. Mislim da bi tu trebalo nekako bolje, da bi tu švicarsku formulu trebalo jednom prekinuti prekinuti s njom i da bi izračun mirovina trebao biti prema rastu plaća prije svega jer su mirovine i vezane na plaću. Mislim da nije dobro da je ovaj Sabor donio odluku da se prihvati švicarska formula, a ne izračun prema rastu plaća. Drugo, udjel mirovina u bruto društvenom proizvodu ovdje je iznosio 11,54%. Ja mislim da su to sve mirovine obuhvaćene. I ove po posebnim uvjetima, po posebnim zakonima. To su sve. Ako mi uzmemo samo ove mirovine koje su bez toga onda je to negdje oko 9%. A ako mi znamo da zemlje Europske unije imaju to učešće od 13 do 14%, a mi težimo prema Europskoj uniji i morali bi vidjeti na koji način da i mi dođemo do toga između 13 i 14%. Mi smo prije toga sada imali ovoga o državnim potporama i vidimo da su one velike. Da one dosta iznose. A ako bi mi samo polovicu tih državnih potpora usmjerili u mirovinsko osiguranje naše mirovine bi se znatno, znatno povećale. S druge strane ovdje su prihodi od doprinosa. E sada što se toga tiče ja mislim da tu vlada pravi nered. Prije svega prihode prikuplja porezna uprava i oni to, daju te novce na žiro-račun Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odakle mi i dobivamo mirovine. Ako mi sada gledamo da negdje oko 50% se ne isplaćuju plaće prema Zakonu ja mislim da se sad hoće isplaćivati, donijeli smo novi Zakon o računovodstvu gdje je vidljivo da bi trebala biti rigoroznija kontrola nego je bila do sada i gdje bi se obračun plaća trebao obaviti prema svim pravilima koji su, koji vrijede u svijetu, a trebali bi vrijediti i kod nas. A nekada su vrijedili. Znači nitko ne bi mogao isplatiti plaću dok ne bi dao doprinos za mirovinsko, za zdravstveno osiguranje koja je, koja je znatno takvo. Ako mi gledamo imaju, službeno dobivaju tri hiljade plaću, pet hiljada dobi ispod stola. Ja sam nedugo razgovarao s jednim čovjekom koji mi je rekao da ne može podići zajam jer ima službeno 3 hiljade plaću, dobi ispod stola. Sad si vi zamislite kolika je tu, zakinut je porez, prirez, doprinos za mirovinsko i doprinos za zdravstveno. Mislim da bi ti prihodi morali biti znatno veći i mislim da bi država morala pronaći način da se to ostvari. Jedan od načina jest i ovaj prijedlog o minimalnim plaćama koji smo mi dali u saborsku proceduru međutim nije došlo na dnevni red tako da se vidi da bi ti doprinosi prema toj minimalnoj plaći trebali tako iznositi. Sada ako gledamo i ovu minimalnu mirovinu mislim da bi kao društvo, kao socijalno društvo trebali voditi računa o tomu da minimalna mirovina ne bi smjela biti manja od minimuma egzistencije. A ako prema nekim proračunima taj minimum egzistencija sada negdje oko hiljadu 700 kuna znači da bi najniža mirovina trebala iznositi tih hiljadu 700 kuna tako da čovjek ima redovno za život. Tako da oko toga bi trebalo tu vidjeti. se, prema ovim pokazateljima smanjuje se izdvajanje iz proračuna za mirovinsko.Mislim da to nije u redu. Nije u redu radi toga jer sada za generacijsku solidarnost manjka onih 5% koje novi radnici izdvajaju u 2. stup. Koji je taj iznos, trebalo bi ga proračunati. I normalno tolika sredstva bi trebalo dati Mirovinskom fondu tako da bi se mogle te mirovine isplatiti na način kako to odgovara. S obzirom da je to i tranzicijski trošak koji je i ovaj Sabor izglasao prilikom donošenja novog zakona. Znači kada se išlo na 1. i 2. stup, znači ovaj 1. stup generacijska solidarnost trebalo bi kroz ovo vrijeme, proračun bi trebao osigurati sredstva tako da bi ta sredstva bila otprilike dostatna za isplatu mirovina prema zakonskim odredbama. Evo još jednom ja se zahvaljujem Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, na svemu onome što pruža našim korisnicima, a moram vam reći da su ljudi zadovoljni, barem ja tako istražujem, barem na mojem području, sa osobljem mirovinskog osiguranja. Hvala Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključno, predlagatelj ravnatelj gospodin Mile Rukavina. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih samo se osvrnuo u par, na par navoda vezano za izlaganja uvaženih zastupnika, čisto nekoliko informacija. Naima je naravno drago da zastupnici daju određene prijedloge i sugestije i mi ćemo to u svakom slučaju razmotriti što se tiče Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Kao što smo i do sada, a što je evo recimo i gospodin Hrelja naveo ispred ispred kluba Hrvatske stranke umirovljenika. Naravno da ćemo sa posebnom pozornošću razmotriti probleme koji se javljaju bilo da se radi o konkretnim slučajevima ili bilo da se radi o određenim pojavama u samom sustavu. Problem koncepcije uplate doprinosa sigurno nije pitanje koje zavod sam može riješiti nego je to pitanje za širu raspravu, ali čisto informativno, rast sredstava od uplaćenih doprinosa u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu je bio 7,7%. Evo bar djelomično možemo na to pitanje odgovoriti. I sigurno da bi evo rado koristim ovo da odgovorim što se tiče većeg ulaganja u informatiku. Bilo je otprilike tako pitanje i sugestija. Ja moram napomenuti da je u restrukturiranju zavoda posebna pozornost posvećena razvoju informatike jer nama je jasno da bez dobre informatike, bez educiranih ljudi u informatici, svi ovi projekti o kojima sam govorio, osobito izvanredni, koji su ogromni, ne mogu se napraviti i mi to i činimo, možda je to nedovoljno. Međutim kada to prevedemo da je za edukacije zaposlenika, da je za ulaganje u tehničku osnovicu, da je za osposobljavanje ispostava, povezivanje ispostava na on line sustav utrošeno u prošloj i ovoj godini blizu 18 milijuna kuna, ja mislim da to ipak ima određenu težinu, ali kažem radi se o velikom sustavu koji više problema ima sa kadrovima u informatici koje ne može dobiti jer je zavod nekonkurentan u tom smislu sa privatnim tvrtkama pa i drugim ako hoćete državnim institucijama. Više je to problem nego što je problem sam novac za ulaganje u informatiku. Evo ja ne bih više dužio, sve ćemo primjedbe i sugestije i prijedloge sagledati i ono što je u nadležnosti zavoda pokušati riješiti u idućem razdoblju. Hvala vam lijepa na pažnji. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda.